Forseti vill tilkynna að borist hefur erindi frá þingflokki Samfylkingar um mannaskipti í nefndum, sbr. 1. mgr. 16. gr. þingskapa, þannig að Sigmundur Ernir Rúnarsson taki sæti sem aðalmaður í efnahags- og viðskiptanefnd í stað Dagbjartar Hákonardóttur, en Dagbjört Hákonardóttir verði varamaður í sömu nefnd í stað Sigmundar Ernis Rúnarssonar. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

Frú forseti. Ég vil byrja á að óska hæstv. heilbrigðisráðherra til hamingju með nýtt hlutverk. En ég var eilítið undrandi eftir að hafa lesið þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar að hvergi var minnst á ný sóttvarnalög, en frumvarp þess efnis var lagt fram á síðasta þingi af þáverandi heilbrigðisráðherra og mikil vinna var lögð í fyrrnefnt frumvarp af þáverandi ráðherra sem og samstarfsflokkum í ríkisstjórn. náði m.a. Sjálfstæðisflokkurinn í gegn mikilvægum breytingum á frumvarpinu á þann veg að kveðið væri á um aukna réttarvernd borgaranna og aðkomu Alþingis að sóttvarnaráðstöfunum til að tempra vald embættismanna svo ekki sé gengið meira á réttindi borgara þessa lands en bráðnauðsynlegt sé. Umrætt frumvarp liggur því tilbúið í heilbrigðisráðuneytinu með þessum breytingum um aukna réttarvernd. Ég velti því fyrir mér, frú forseti, hvers vegna málið er ekki að finna á þingmálaskránni. Ég veit að það er ekki vegna þess að ríkisstjórnin er eitthvað feimin við að taka mál fyrrverandi ríkisstjórnar og gera að sínum

og það er auðvitað búið að fjalla mikið um það í þinginu. Sú sem hér stendur hyggur á lítils háttar breytingar en þegar að var komið í ráðuneytinu er þar auðvitað mikill fjöldi mála sem liggur fyrir og allt gott um það að segja. En þingmálaskrá ríkisstjórnar var metin í heild og þar eru mörg og stór mál mál og ákveðið var í stað þess að taka sóttvarnalögin fyrir á þessu þingi, sem er í styttra lagi, að leggja það fram hið allra fyrsta í haust þannig að þinginu gefist nægur tími til umfjöllunar. Vissulega hafa mörg mál þar verið umdeild en það er alveg hárrétt að þeim verður breytt þannig að

mála í heimsfaraldrinum þar sem sérstaklega er fjallað um aðkomu þingsins. Ég veit að það eru ekki margir sem þekkja til þeirrar skýrslu. En svarið við spurningu þingmannsins Frumvarpið verður lagt fram hið allra fyrsta í haust og þingmönnum gefinn nægur tími til að fjalla um það.

staldra aðeins við lítilsháttar breytingar og vil fá að nota tækifærið og spyrja hvort hæstv. ráðherra geri þá ráð fyrir að í því frumvarpi verði kveðið á um aukna réttarvernd borgaranna. Einnig langar mig að fá að spyrja hæstv. ráðherra hvort það komi til greina í hennar huga að setja á fót nefnd til að greina sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldri kórónuveirunnar í ljósi mannréttindakafla stjórnarskrárinnar

auðvitað verða þær skýrðar þegar mælt verður fyrir frumvarpinu. Varðandi nefnd til að skoða sóttvarnaaðgerðir þá er ég ekki á móti því en hvet þingmenn til að kynna sér þær fjölmörgu vísindagreinar og skýrslur sem gerðar hafa verið um faraldurinn. Þar er mjög mikið af gögnum að finna, líka á erlendum vefsíðum, og þar kemur í ljós að t.d. aðgerðir hérlendis voru minni en víðast hvar en árangur engu að síður góður. Ég vek aftur athygli á skýrslunni sem um stjórnsýslu mála í faraldrinum. Það sem mér finnst vanta upp á er fyrst og fremst greining á efnahagslegum aðgerðum sem gripið var til og jú, ég myndi styðja það líka að skoðuð yrðu áhrif á mannréttindi eins og þingmaðurinn nefndi.

Frú forseti. Ég vil beina fyrirspurn til hæstv. fjármálaráðherra í tengslum við styrkjamálið svokallaða. Ég ætla nú ekki að verja miklum tíma í að fara yfir sögu málsins, hana þekkjum við flest. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra tveggja spurninga í fyrri umferð. Í fyrsta lagi: Eru til dæmi um að peningar hafi verið greiddir úr ríkissjóði án lagaheimildar eða móttakandi þeirra hafi ekki verið til þess bær að taka við þeim án þess að látið hafi verið reyna á endurheimtur fjármuna?

Í öðru lagi langar mig að spyrja hæstv. fjármálaráðherra: Hefur fjármálaráðherra rannsakað og leitað álita á því hvaða afleiðingar ákvörðun hans gæti haft á aðra stjórnsýslu, jafnvel dómaframkvæmd, að ógleymdum öllum kröfum ríkissjóðs vegna ofgreiddra fjármuna?

Eins og liggur fyrir vöktu fjölmiðlar athygli á því að framkvæmd þessara laga var ekki með eðlilegum hætti og ekki hafði verið eftirfylgni hjá þeim aðilum sem greiða út styrki samkvæmt þessum lögum á formskilyrðum um skráningu stjórnmálasamtaka. Það er ljóst, af þeim athugunum sem ég hef látið fara fram, að þessi lapsus var hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og að framkvæmdinni var umsvifalaust breytt. Ríkið á auðvitað í mjög flóknum fjárhagslegum samskiptum við ýmsa aðila í samfélaginu og það eru fjölmörg dæmi á ýmsum stöðum um að formi sé ekki fylgt. En það fer eftir lögum hvort skýr ákvæði eru um endurgreiðslu. Séu slík ákvæði ekki til staðar fer eftir almennum stjórnsýsluákvæðum. Þá er það matskennt í hvert skipti. Af þeim sökum leitaði ráðuneytið til ytri sérfræðinga og niðurstaða þeirra var að í þessu

um er að ræða mat á endurgreiðsluskyldu og þá almennri túlkun stjórnsýslulaga. Ég treysti því að sá grunnur sé nægilega sterkur, eins og hann hefur verið.

og varðar leiðbeiningarskyldu stjórnvalda. Ég spyr hæstv. ráðherra: Hvernig gat fjármálaráðherra vísað til góðrar trúar og vanþekkingar löglærðs löggjafa eins og höfundar frumvarpsins,

hverjir af þegnum landsins eru þess megnugir að lesa lög eða meðhöndlar þegnana ólíkt eftir því hvort þeir eru löglærðir eða ekki. Það er einfaldlega þannig að þessi skylda er almenns eðlis, gildir gagnvart öllum aðilum og óháð því hver bakgrunnurinn er. Annað væri að fullu óeðlilegt.

hér hafi verið gerð mistök hjá styrkþegum af því að þeir hafi verið í góðri trú. Reyndar hefur það komið fram hjá forystumönnum flokka sem fengu styrki án þess að uppfylla skilyrði laganna að þeir voru ekki í góðri trú.

Ráðherrann var mjög skýr í sínu svari, að allir þegnarnir eru jafn réttháir. Nú þekki ég bara mjög mikið af fólki sem í góðri trú hefur gert allra handa mistök

Þannig að við hljótum að spyrja hverjar afleiðingarnar séu af þessu fordæmi.

Það er sem sagt þannig að í lögum er stundum kveðið á um endurgreiðsluskyldu og endurgreiðsluskilyrði og á það við um margs konar löggjöf. Þegar slík ákvæði eru ekki fyrir hendi fer eftir almennum skilyrðum stjórnsýslulaga. Þá er það matskennt hvenær slík krafa skapast og hvenær ekki. Slíkt mat fór fram. Niðurstaða er komin úr því. Komi sambærilegt mat aftur upp verður sambærilegri aðferðafræði

Það er sem sagt þannig að í lögum er stundum kveðið á um endurgreiðslu. Stundum er það ekki gert. Þá gilda almenn skilyrði stjórnsýsluréttar sem eru að einhverju leyti matskennd. Þá ber að leita mats á því hvort um endurkröfuskilyrði er að ræða eða ekki. Það var gert. Niðurstaða úr því liggur fyrir. Komi sambærileg mál upp síðar verður sambærilegri aðferðafræði fylgt.

Nægir þar að nefna borgarlínuna, skref í átt til aðildar að Evrópusambandinu, bókun 35, sölu Íslandsbanka og fleira mætti nefna. Sérstaka athygli hefur vakið yfirlýsing hæstv. ráðherra,

Fyrir nokkrum vikum sprengdi fjórði orkupakki Evrópusambandsins norsku ríkisstjórnina, en þar þekkir hæstv. ráðherra vel til vegna starfa sinna þar í landi.

ég hef talað fyrir er að við eigum ekki að innleiða lög um raforkuviðskipti yfir landamæri. Af hverju eigum við ekki innleiða lög um raforkuviðskipti yfir landamæri og gangast undir stofnun um raforkuviðskipti yfir landamæri? Það er vegna þess að við stundum ekki raforkuviðskipti yfir landamæri. Svo einfalt er það.

þótt mér fyndist svarið eilítið loðið. Spurning mín til hans er einfaldlega sú hvort ekki megi örugglega treysta því að hann leggist gegn fjórða orkupakkanum komi hann til kasta Alþingis. Það var spurningin. Þjóðin á rétt á því að fá skýra afstöðu hæstv. ráðherra til þeirrar einföldu spurningar sem ég hef borið upp.

og þá eru það sérstaklega atriði varðandi raforkuviðskipti yfir landamæri. Það sem gerðist í þriðja orkupakkanum — og Evrópuþingið sagði að þetta væri hornsteinninn að orkusambandi Evrópu.

þar sem við sjáum að það vantar upp á mönnun. Og ekki bara það. Við erum ekki bara að tala um íbúana á svæðinu heldur erum við að tala um að um 80% af ferðamönnum sem koma til Íslands fara um það kjördæmi. Við vitum öll að læknisþjónusta er forsenda góðra búsetuskilyrða. Hún er lykilþáttur í því hvort við ákveðum að flytja út á land. Hún er lykilþáttur í því að atvinnulíf geti blómstrað á ólíkum sviðum. Ég veit til þess að nýverið hafa komið til hæstv. heilbrigðisráðherra áskoranir frá ýmsum varðandi læknisþjónustu í Rangárvallasýslu. Við vitum að það er einn læknir á Höfn, það eru verktakar í Vík, það er enginn læknir á Kirkjubæjarklaustri, þannig að ástandið er alvarlegt. Það þarf ekkert að fara svo langt aftur í tímann. Ef við hugsum bara öll sem erum hér í þessum þingsal þá áttum við okkur á því að staðan var ekki alltaf svona. Förum aðeins og skoðum hvernig þetta var þegar héraðsskyldan var. Skoðum aðeins þegar læknabústaðirnir voru og hétu, þessir hvatar og skyldur sem voru til áður fyrr, og gerðu það að verkum að staðan var allt önnur en núna.

Það er innviðaskuld í heilbrigðiskerfinu þegar kemur að mönnun, þegar kemur að húsnæði og þegar kemur að rafrænum kerfum. Við megum aldrei sofna á verðinum við að byggja undir heilbrigðiskerfið, það er okkur öllum mikilvægt. Þegar kemur að heimilislæknum þá erum við með 57 á 100.000 íbúa meðan Norðurlöndin eru með yfir 80 þannig að hér er aldeilis verk að vinna. Það er að sjálfsögðu verið að mennta fleiri heimilislækna en það tekur tíma og á meðan þarf að grípa til annarra aðgerða. Það er auðvitað á ábyrgð forstjóra heilbrigðisstofnunar að manna hana og ég veit að viðkomandi forstjóri er að gera margt í þeim efnum. Eins og nefnt var þá eru verktakar, það er verið

Ég skil að það er verið að plana og annað en þetta eru mál sem þarf að leysa og þetta er hálfógegnsætt. Ef þið hugsið um það, fyrir lækni sem er að hugsa um að flytja út á land, hverju er hægt að ná fram, sama hvort það eru námslán eða aðrar ívilnanir? Þetta er mjög ógegnsætt.

sem feli í sér að endurvekja læknabústaðina með einhverjum hætti, rýmka orlofsréttindi lækna sem starfa á landsbyggðinni, lögfesta fjölda þeirra og hafa skýra afslætti og hvata, t.d. ef þú vinnur í þrjú ár þá er þetta svona og ef þú vinnur í fimm er þetta svona, til þess að greiða fyrir þessu.

Það er verið að vinna að þessu eins og fyrr segir og mín vegna hefði alveg mátt grípa inn í fyrr. Þingmaðurinn nefndi ferðamenn áðan og í mínu fyrra starfi hef ég ítrekað vakið athygli á því að það hefur aldrei verið gert ráð fyrir ferðamönnum og fjölda þeirra eða greind áhrif þessa á innviði heilbrigðiskerfisins og ég hef hvatt til þess. Ég ætla að nefna að lokum verkefni sem er í gangi á vegum heilbrigðisráðuneytis og Læknafélags Íslands, en það er að kortleggja hvaða læknar eru búsettir og starfandi erlendis. Það liggur ekki fyrir nein skrá yfir það og ekki heimild til að halda hana. En það er verið að vinna mjög þétt að þessu í samvinnu Læknafélags Íslands og heilbrigðisráðuneytis.

Á fundi forseta með formönnum þingflokka í gær kom fram sú sameiginlega ósk þeirra að kosið yrði á ný í embætti varaforseta því að misskilnings gætti við undirbúning kosningarinnar á þingsetningarfundi um skiptingu þeirra milli þingflokka og röð.

Mér hafa borist tveir listar, einn sem ég merki A sem á eru nöfnin Ingvar Þóroddsson, Eydís Ásbjörnsdóttir og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, og annar sem ég merki B með nöfnunum Bryndís Haraldsdóttir, Karl Gauti Hjaltason, Hildur Sverrisdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég réttkjörna sem varaforseta 1. varaforseta Bryndísi Haraldsdóttur, 2. varaforseta Ingvar Þóroddsson,

Ég óska varaforsetum til hamingju með kjörið og velfarnaðar í starfi. Ég vænti þess að eiga góða samvinnu við varaforsetana um fundarstörfin og önnur verkefni forsætisnefndar. Fyrsti fundur nýkjörinnar forsætisnefndar verður í hádeginu núna á eftir kl. 12:30.

Frú forseti. Mér hefur verið falið að mæla fyrir skýrslu Íslandsdeildar Norðurlandaráðs um norrænt samstarf árið 2024. Mér hefur hlotnast sá mikli heiður að taka við formennsku í Íslandsdeild

Við lestur fyrirliggjandi skýrslu Íslandsdeildar um norrænt samstarf er ljóst að nýs formanns deildarinnar bíða ærin verkefni. Mér mun ekki gefast tími til þess að gera grein fyrir skýrslunni í heild sinni. Þar vil ég einfaldlega vísa skýrslunnar sjálfrar sem er aðgengileg undir þessum dagskrárlið á vef Alþingis en ég ætla þó að gera þingheimi grein fyrir helstu efnisatriðum munnlega og ég hvet jafnframt til umræðna og spurninga, hér í upphafi þessa kjörtímabils, um norrænt samstarf. Ég vona að við getum átt samtal um norræn málefni og þýðingu þeirra fyrir íslenska hagsmuni, frið í okkar heimshluta sem og víðar. Almennt um Norðurlandaráð fyrir þau ykkar sem ekki þekkja vettvanginn: Það má rekja upphaf norræns þingmannasamstarfs til ársins 1907. Alþingi hefur tekið þátt í því frá þriðja áratug 20. aldar. Norðurlandaráð í þeirri mynd sem við þekkjum í dag er samstarfsvettvangur þjóðþinga á Norðurlöndunum. Álandseyjar, Færeyjar og Grænland taka líka þátt í samstarfinu.

og unnið er að margvíslegum norrænum verkefnum sem þingmenn, nefndir, flokkahópar eða landsdeildir ráðsins hafa átt frumkvæði að. Fulltrúar í Norðurlandaráði eru þeir þingmenn sem eru valdir af norrænu þjóðþingunum í samræmi við tillögur þingflokka og það skal innan Norðurlandaráðs starfa þingmenn með systurflokkum sínum í eiginlegum flokkahópum. Þetta eru 87 fulltrúar. Þing Noregs og Svíþjóðar eiga 20 fulltrúa, Finnlands 18, Danmerkur 16, Ísland sjö, Færeyjar tvo og

Á þessum fundum er fjallað um fram komnar tillögur og beinir þingið í framhaldi af þeim tilmælum til ríkisstjórna landanna eða Norrænu ráðherranefndarinnar. Við höfum auðvitað fengið meiri

Þessir ráðherrar og fagráðherrar geta þá svarað fyrirspurnum í sérstökum fyrirspurnatíma og þarna gefst oft færi á virkilega góðum umræðum um málefni sem ná þvert yfir landamæri, hvort sem er innan Norðurlanda eða lengra út fyrir þetta skilgreinda svæði. Það er ágætt að gera grein fyrir því sem ég kom inn á áðan með þessa flokkahópa sem starfa innan Norðurlandaráðs, en þar eru jafnaðarmenn, miðjumenn, hægri menn,

og flestar tillögur sem lagðar eru fram í Norðurlandaráði koma frá flokkahópunum sjálfum. Þið sjáið það að þarna gefst okkur sem störfum innan ráðsins færi á að starfa í samræmi við pólitískar áherslur, ekki bara sem fulltrúar okkar ríkja.

„Stafræn bylting – nýjar aðstæður, tækifæri og áskoranir með gervigreind“ var t.d. viðfangsefni í fyrra, um hvernig við á Norðurlöndunum gætum unnið saman að málum sem varða áhrif gervigreindar á samfélagsþróunina.

það eru mjög mikil tækifæri til að koma íslenskum áherslum á framfæri í samræmi við þau gildi sem við teljum okkur eiga hér saman.

framsæknir í því að tala opinskátt um málefni Palestínu og vorum við til að mynda fyrsta þjóðin sem viðurkenndi sjálfstæði landsins árið 2014.

Ég vona að unnt verði að nýta vettvang Norðurlandaráðs áfram til að leggja drög að stöðugleika og friði fyrir botni Miðjarðarhafsins sem og víðar. Ég tel að það sé mikilvægt að leggja áherslu á frið og ég vil taka þessar áherslur Oddnýjar með mér inn í starf okkar á vettvangi Íslandsdeildarinnar og inn í Norðurlandaráð þar sem ég mun koma til með að starfa í forsætisnefnd fyrir hönd jafnaðarmanna, sem sagt innan jafnaðarmannagrúppunnar. Það er viss tilhneiging í alþjóðastjórnmálum, og sérstaklega í íslenskri umræðu um öryggis- og varnarmál,

stemning, ef ég má taka svo til orða, fyrir því að við þurfum að leggja minni áherslu á hlutverk okkar sem friðarþjóðar og við þurfum að taka aukinn þátt í varnarsamstarfi og ég ætla ekkert að gera lítið úr því.

Það voru níu ár liðin frá síðasta þinghaldi og þarna reyndi meira á starfsfólk Alþingis sem tókst á við það verkefni að nýta húsakynni Alþingis undir þinghaldið í fyrsta sinn ásamt mikilli og góðri aðkomu nágranna okkar

Við viljum auðvitað sýna öllum, ekki bara Rússlandi heldur öllum þjóðum heims, að Norðurlönd eru boðberi virkra lýðræðisréttinda og það verður ekki slegið nokkurn tímann af þeim kröfum að virða landamæri og þau borgaralegu réttindi sem barist hefur verið fyrir á þessum svæðum með mikilli fyrirhöfn og það verður ekkert brotið niður.

Þetta er grundvallarsáttmáli og hann hefur tekið reglulega breytingum síðan hann tók gildi. Hann varð 60 ára árið 2022 og hefur sætt breytingum reglulega en síðast árið 1995.

Þetta lýtur ekki bara að mönnun innan forsætisnefndar og stöðu einstakra ríkja, þetta varðar það líka hvernig við nefnum til sögunnar ákveðna málaflokka.

Það hefur líka verið rætt um það hvort við þurfum hugsanlega að skilgreina sameiginleg gildi Norðurlanda og mögulega gera samstarf landanna meira skuldbindandi svo að þetta sé ekki einhvers konar vettvangur þar sem fólk lætur ýmis orð falla en síðan verður eiginlega ekkert úr þeim.

að tryggja í samningnum rétt til þess að nota móðurmál sitt í norrænu samstarfi og jafna stöðu þeirra sem hafa skandinavísk móðurmál annars vegar og hins vegar þeirra sem tala íslensku og finnsku eða önnur mál.

og það sem ég nefndi áðan, lýðræði og mannréttindi. Við eigum að sýna það og sanna fyrir heimsbyggðinni að við tryggjum slík gildi með virkum hætti, setjum þau ekki bara á blað heldur tryggjum þau með virkum hætti. Þannig búum við til farsælustu og samkeppnishæfustu samfélögin. Þá um aðkomu forystu íslensku formennskunnar að

Ekki hefur tekist að ná samkomulagi um sameiginlegt orðalag en íslenska formennskan tók þá stefnu að reyna að ná sem breiðustum stuðningi við þá tillögu sem lá fyrir með tvenns konar orðalagi um stöðu Færeyja, Grænlands og Álandseyja. Þar skipti miklu

Þetta leiddi til þess að þegar tillagan kom til atkvæða á Norðurlandaráðsþingi var hún samþykkt einróma. Þetta sýnir að mínu mati hversu miklu máli skiptir fyrir smáþjóðina Ísland að vanmeta ekki sterka stöðu sína innan Norðurlandaráðs. Ég vil beina því sérstaklega til íslensku formennskunnar að hún á hrós skilið fyrir framgöngu sína að þessu leyti. Endurskoðun samningsins er hins vegar hvergi nærri lokið og það verður verkefni okkar að halda samskiptalínum áfram opnum og vinna með það traust sem hefur verið byggt og í samræmi við þær áherslur sem lagðar hafa verið. Mér gefst ekki tíma til þess að fara efnislega yfir þau álitaefni sem hafa komið upp um stöðu Grænlands í norrænu samstarfi og við vitum að það eru blikur á lofti hvað það varðar.

deildarinnar allrar hefur verið mjög jákvæð af þessu samstarfi og hef ég ekkert nema gott um það að segja að svo stöddu hér í þingsal. Ég veit að þetta var mjög mikil vinna.

Þetta hefur ekki verið auðveld ferð og mér fannst það signalera mikilvægi þess að ungt fólk fái að taka þátt í stjórnmálastarfi óáreitt burt séð frá allri pólitík.

Mig langar líka að byrja á smáþakkarræðu til fyrrverandi Íslandsdeildar. Ég held að ég geti sagt það af fullri sannfæringu að það var einstaklega gott samstarf í Íslandsdeild á síðasta kjörtímabili öllu.

sagði oft að við værum svolítið eins og yin og yang; mér datt stöðugt eitthvað í hug og fékk miklar hugmyndir og svo gat hún aðeins togað mig niður og sagt: Við þurfum aðeins að hugsa þetta betur. En á endanum ýtti ég henni líka út í alls konar þannig að ég held að þegar upp var staðið hafi þetta bara verið mjög gott samstarf.

Það er alveg ljóst að það reyndi mjög á Íslandsdeild á síðasta ári og eins og farið hefur verið inn á hér var Helsingfors-sáttmálinn stóra málið. Ég var einstaklega stolt af því hvað okkur tókst einmitt að vinna þverpólitískt saman. Eins og farið var yfir er unnið í flokkahópum, bara svipað og hér á Alþingi, það eru svona þingflokkar, og við nýttum það mjög. Við nýttum það mjög að tala saman innan Íslandsdeildar og láta okkar fólk koma skilaboðum inn í sína flokkahópa til að ná þeirri niðurstöðu sem við náðum á endanum með því að fá skýra afstöðu alls þings Norðurlandaráðs, þar sem allir þingmenn voru sammála um mikilvægi þess að breyta Helsingfors-sáttmálanum. Það er alveg risastórt í norrænu samstarfi og ég er mjög stolt af því og þakklát fyrir alla þá sem lögðu sitt af mörkum. Þá verð ég líka að fá að nefna okkar frábæra landsdeildarritara, Helga Þorsteinsson, sem hélt utan um okkur allt þetta ár og auðvitað allt kjörtímabilið, og Hildur Edwald kom honum svo til aðstoðar. Eins eiga aðrir starfsmenn þingsins miklar þakkir skildar því að ég veit að hér var mikið álag á öllum; það er heilmikið fyrir okkur sem litla þjóð og lítið þjóðþing að halda eins stóran viðburð og Norðurlandaráðsþingið var.

gæsahúð bara af því að tala um þetta en grimmdin og hryllingurinn er svo mikill í þessu stríði, á öllum stöðum, á öllum vígstöðvum, með öllum þeim ráðum sem hægt er að beita í þessu stríði. stríði. Auðvitað vitum við þetta sem þingmenn en það að fá þetta beint í æð, horfandi framan í forseta Úkraínu fara yfir þessa sögu, snerti auðvitað hverja einustu taug.

Þess vegna erum við svo mikilvæg rödd á alþjóðavettvangi og ég held að það hafi kristallast þarna. Ég verð líka að fá að nefna Svetlönu Tsíkhanovskaju sem ég lít á sem vinkonu mína. Það var einstaklega gott að fá hana og fara yfir þá hræðilegu stöðu sem uppi er í Belarús. Nýverið

Ég verð að segja að það sem hefur gerst núna bara á allra síðustu vikum, með fáránlegum yfirlýsingum Bandaríkjaforseta, sýnir svo ekki verður um villst mikilvægi þess að við tölum um norðurslóðir og við tölum um öryggi á norðurslóðum og frið á norðurslóðum. Og hverjir eru betur til þess fallnir en einmitt Norðurlöndin öll? Og það var eitt af því sem ég hef margoft sagt: Við vorum einhvern veginn að bjóða Norðurlandaráð fram sem ákveðið „platform“, vettvang, til að taka umræðu um mikilvægi norðurslóða.

Nú hafa Rússar yfirgefið það ráð en öllum er ljóst að það er ekkert hægt að halda áfram að fullu með Norðurskautsráðið öðruvísi en að Rússar séu hluti af því. Rússar eru helmingurinn af norðurslóðum þannig að auðvitað er þetta mál í mikilli flækju. Þess vegna held ég að það sé svo mikilvægt fyrir Norðurlöndin að vera sterk rödd á þessum vettvangi, að við klemmumst ekki á milli í einhvers konar stórveldapólitík, hvort sem hún er fyrir vestan eða austan. Þess vegna hef ég oft sagt að við ættum að vera með eins konar sameiginlega stefnu eða sýn í norðurslóðamálum. Það eru öll Norðurlöndin með þá sýn að norðurslóðir ættu að vera það sem heitir á engilsaxnesku „low tension“ eða lágspennusvæði, frú forseti. En það er líka öllum ljóst að það er ekki staðan í dag, því miður.

Þau funduðu líka hér í tengslum við Norðurlandaráðsþingið með sitt árlega þing og ég ætla að fá að þakka forseta okkar, frú Höllu Tómasdóttur, fyrir að sýna þeim þá miklu virðingu að koma við setninguna og taka þátt í samtali við þau um frið og öryggi á norðurslóðum.

öflugt fólk í forsvari fyrir norrænu félögin hér á Íslandi og þau stóðu sig vel við að koma að máli við okkur og ég vona að okkur hafi tekist að setja það í einhvern farveg að formbinda það að norrænu félögin ættu ákveðið aðgengi, eða meira aðgengi, að norrænu samstarfi í gegnum Norðurlandaráð. Ég vil þakka Hrannari og Ásdísi og þeim félögum hjá Norðurlandaráði, sérstaklega norrænu félögunum, fyrir það og ég vona að það verði framtíð í því. því. Mig langar líka að nota tækifærið hér, því að ég hef oft verið í alþjóðasamstarfi frá því að ég tók sæti á þingi, og brýna hv. þingmenn til að nýta þau tækifæri sem felast í alþjóðasamstarfi, að nýta rödd okkar þar. Við börðumst fyrir því að vera fullvalda og frjálst ríki og eitt af því er að við eigum sæti við borðið á margs konar Ég veit að það er oft þannig hjá kjósendum að þeim finnst þetta ekki mikilvægustu eða merkilegustu störf þingmanna. En það er í mínum huga okkar hlutverk að segja þeim hversu mikilvægt það er að taka þátt í slíku starfi. Í gegnum norrænt samstarf hefur verið mikið samstarf við Eystrasaltsríkin, þing Eystrasaltsríkjanna, og ég hef eignast mjög góða vini þar. Það kennir manni svo mikið að setjast niður með þessu fólki og hlusta á þau tala á sínum ráðstefnum um sín áhyggjumál. Þá sér maður svo glöggt að við erum stundum svolítið barnaleg í okkar hugmyndafræði og stundum finnst manni eins og þær áskoranir sem við erum að glíma við, sem þó hafa verið töluverðar og miklar, séu hjómið eitt

Mig hefði langað að segja svo margt meira, frú forseti. Ég ætla þó að koma því að að hér er farið í skýrslu yfir lýðræðishátíð sem ég og Oddný sóttum töluvert á síðasta ári, sem forseti og varaforseti.

En ég ætla að ítreka það að ég held að Norðurlandaráð, norrænt samstarf og Norðurlandaráðsþing séu bara sambærileg þinginu hér. Við náum alltaf einhverjum árangri en það þarf stöðugt að vinna áfram þannig að einmitt þau mál sem hv. þingmaður nefndi eru stöðugt til umræðu.

þar sem fólk getur einmitt flutt á milli, unnið, fengið alla þjónustu, vöruflæði og allt þetta, þá eru samt sem áður hindranir sem verða til hjá löggjafanum eða í framkvæmd og það þarf stöðugt að vera að brjóta á því. En spennandi punkturinn er auðvitað þessi varðandi öryggis- og varnarmál og það kom mjög skýrt fram frá öllum Norðurlöndunum og öllum flokkahópum mikilvægi þess að setja það inn í Helsingfors-sáttmálann. Auðvitað opnast það núna þegar Svíar og Finnar eru komnir inn í NATO, auðvitað var það stóra stóra opnunin, en það breytir því ekki að fyrir þann tíma, fyrir innrás Rússa í Úkraínu, þá var Jens Stoltenberg frá NATO okkar aðalræðumaður á þingi. þingi. Það varð breyting, ég veit ekki nákvæmlega fyrir hvað mörgum árum síðan, innan norræns samstarfs að öryggis- og varnarmál voru skilin eftir úti, það mátti ekki ræða þau, en þau voru svo sannarlega tekin inn af fullum krafti og sú umræða hefur bara aukist. Þannig að áhersla á öryggis- og varnarmál var mikil og ég held að þarna séu tækifæri fyrir okkur Íslendinga. Ég deili ekki áhuga hv. þingmanns á nánara samstarfi við Evrópusambandið á þessu sviði en ég sé ofboðslega mikil tækifæri og mikilvægi þess að Ísland beiti sér í norrænu samstarfi og í norrænu öryggis- og varnarsamstarfi.

Það formbindur þar af leiðandi slíkt samstarf. Ég vil reyndar taka það fram að þegar ég tala um öryggismál þá er ég líka að tala um samfélagsöryggismál. Og Norðurlandaráðsþing hefur áður samþykkt stefnu í samfélagsöryggi og kallað eftir auknu samstarfi norrænu ríkisstjórnanna á sviði samfélagsöryggis. Þar erum við að tala um almannavarnir að einhverju leyti en við erum kannski að tala enn þá meira um eitthvert sambland þarna af hefðbundnum varnarmálum og almannavörnum. En Norðurlandaráð, af því að það er þingmannavettvangurinn — þetta snýst auðvitað fyrst og fremst um hvað við fjöllum um og getum sett á borðið. Við getum svo í kjölfarið farið fram á aukið samstarf ráðherranna á slíku sviði. En það er auðvitað þessi vettvangur, NORDEFCO, þar sem norrænu löndin eru saman að ræða varnarmál og það komu góðar yfirlýsingar og aukin samstarfsyfirlýsing milli allra Norðurlandanna á því sviði, sem ég fagna mjög. Þá ætla ég líka að leyfa mér að segja að ég fagnaði mjög þegar NORDEFCO hélt fund í

hversu mikilvægt það er að Færeyjar og Grænland séu fullir þátttakendur eða þátttakendur eins og þau vilja vera í norrænu samstarfi. En ég sé mikil tækifæri í auknu samstarfi á sviði öryggis- og varnarmála á norrænum vettvangi og ég hef reyndar gengið svo langt að tala um norrænan her.

Við erum hér að ræða um erlent samstarf og Norðurlandaráð. Ég

vegna þess að það sem við fáum út úr Norðurlandaráðsstarfinu er margfalt meira en það sem við leggjum í sjálfu sér inn í það. Við fáum ýmsar upplýsingar og höfum tekið þátt í að reyna að koma mörgum góðum málum í gegn, varðar stjórnsýsluhindranir. Þetta hefur verið viðvarandi verkefni. Við erum að reyna að ganga frá því þannig að einstaklingar sem eru á ferð um Norðurlöndin, hvort sem þeir eru að

risasamfélag þar sem eru eldri borgarar, fatlaðir og almenningur, allir í sátt og samlyndi í sama húsinu.

koma með tillögur um bættar rannsóknir og meðferð mænuskaða, að efna til norrænnar rannsóknar um atvinnuþátttöku einstaklinga með mænuskaða sem mun afla mikilvægrar þekkingar á kostum og göllum ráðstafana sem gerðar hafa verið til að fá hreyfihamlaða einstaklinga inn í atvinnulífið, að efla viðleitni til að koma á fót sameiginlegri norrænni gæðaskrá um mænuskaða.“

En í velferðarnefndinni erum við aðallega að fjalla um umönnun, lausnir á umönnun í sambandi við börn, ungmenni, eldri borgara og aldrað fólk. Til dæmis líka að reyna að samrýma áfengis- og fíkniefnamál við forvarnir, lýðræði, mannréttindi og baráttu gegn skipulögðum glæpum, sérstaklega er varðar börn fatlaðra og konur.

og geri það sem nýkjörinn formaður ráðsins. Vestnorræna ráðið er samstarfsvettvangur þingmanna frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Í ráðinu sitja sex þingmenn frá hverju landi. Aðalmenn í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins árið 2024, fram að kosningum 30. nóvember, voru Steinunn Þóra Árnadóttir formaður, þingflokki Vinstri grænna, Eyjólfur Ármannsson varaformaður, þingflokki Flokks fólksins, Jón Gunnarsson, þingflokki Sjálfstæðisflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þingflokki Miðflokksins, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingflokki Viðreisnar, og Þórarinn Ingi Pétursson, þingflokki Framsóknarflokksins. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins tók virkan þátt í starfi ráðsins á árinu og vann þar ötullega að framgangi vestnorrænna mála á Alþingi. Íslandsdeildin lagði fram tillögu til þingsályktunar á 154. þingi um framfylgd fjögurra ályktana Vestnorræna ráðsins sem samþykktar voru á ársfundinum 2023. Tillagan var samþykkt sem ályktun Alþingis nr. 14/154, hinn 30. apríl 2024. Vestnorræna ráðið er ólíkt öðru alþjóðastarfi sem Ísland tekur þátt í að því leyti að allar tillögur sem samþykktar eru í ráðinu eru jafnframt lagðar fram til samþykktar á þjóðþingum landanna þriggja. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins hélt fimm fundi á árinu þar sem þátttaka og undirbúningur fyrir fundi Vestnorræna ráðsins var ræddur. Á þeim fundum voru drög að nýjum starfsreglum einnig á dagskrá og kom þar Lárus Valgarðsson, framkvæmdastjóri ráðsins, á fund til að kynna þau. Á hefðbundnu starfsári kemur ráðið tvisvar sinnum saman, annars vegar á þemaráðstefnu að vetri og hins vegar á ársfundi að hausti. Á árinu 2024 átti þemaráðstefnan að fara fram í Tasiilaq á Grænlandi en vegna veðurs var hún haldin rafrænt.

gagnvart Grænlandi og Færeyjum, að veður setur mjög gjarnan strik í reikninginn og hefur áhrif á samgöngur. Ársfundurinn fór svo fram í Þórshöfn í Færeyjum, þeim yndislega bæ. Þema ársins 2024 var vestnorræn tungumál í stafrænum heimi; mjög brýnt og mikilvægt mál. Þrjú erindi voru flutt á ráðstefnunni sem fjölluðu á mismunandi hátt um gervigreind og vestnorrænu tungumálin þrjú; grænlensku, íslensku og færeysku. Tungumálin eru vissulega mjög misjafnlega langt komin á þessu sviði og mér finnst gaman að geta sagt frá því að þar telst íslenskan komin lengst. Tungumálin eru öll lítil tungumál eða jafnvel örtungumál og gjarnan þrautin þyngri að fylgjast með og halda í við sífellt örari þróun stafrænna lausna og og svo auðvitað gervigreindar. Ársfundur ráðsins fór eins og áður sagði fram í Þórshöfn í Færeyjum í lok ágúst. Á honum voru samþykktar tvær ályktanir sem sendar verða til þjóðþinga landanna þriggja til umfjöllunar. Auk þess samþykkti fundurinn tvær yfirlýsingar. Í fyrri ályktuninni var lagt til að styrkja samstarfið enn meira á milli Færeyja, Grænlands og Íslands í tengslum við tungumál og máltækni. Tryggja þyrfti lífsþrótt vestnorrænu málanna og auka áherslu á fjárfestingar í máltækniþróun. Í síðari ályktuninni var lagt til að menntamálaráðherrar vestnorrænu landanna fundi um stefnur landanna í málefnum tungumála með tilliti til gervigreindar og kanni hvort grundvöllur sé fyrir auknu samstarfi. Þá voru ráðherrarnir hvattir til að kortleggja þá þróun og uppbyggingu sem á sér stað heima fyrir, hvetja til aukinnar samvinnu meðal aðila á þessu sviði og greiða götu þeirra í einhverju slíku hugsanlegu samstarfi. Yfirlýsingarnar sneru annars vegar að því að Vestnorræna ráðið lýsti yfir stuðningi við þær grænlensku konur og stúlkur sem brotið var á í lykkjumálinu svokallaða og baráttu þeirra fyrir viðurkenningu og réttlæti. Árið 2024 stefndu 143 konur danska ríkinu fyrir að hafa staðið fyrir því að lykkjunni var komið fyrir í 4.500 grænlenskum konum og stúlkum á árunum 1966–1974 og í flestum tilvikum án þeirra vitneskju eða foreldra eða og var þetta gert í þeim tilgangi að draga úr fólksfjölgun í landinu. Þegar málið komst upp olli það auðvitað gríðarlega miklum sársauka og reiði og hneykslan meðal fólks, skiljanlega. Málið hefur verið eitthvað til umfjöllunar í fjölmiðlum hér á Íslandi og virtur íslenskur kvensjúkdómalæknir hefur sagt þetta glæpsamlegt athæfi. Múte Bourup Egede, forsætisráðherra Grænlands, hefur gengið jafnvel enn þá lengra og svo langt að saka dönsk yfirvöld hreinlega um að hafa framið þjóðarmorð gegn grænlensku þjóðinni. Það eru stór orð og þung en þetta er mikið réttlætis- og mannréttinda- og auðvitað kvenréttindamál. Hin yfirlýsingin er svo stuðningsyfirlýsing Vestnorræna ráðsins við sjálfstæða aðild Færeyja, Grænlands og Álandseyja að Norðurlandaráði. ársfundinum samþykkti Vestnorræna ráðið nýjar starfsreglur. Veigamestu breytingarnar voru breytingar á reglum um tungumál sem notuð eru í starfi ráðsins. Fram til þessa hefur, eins og víða annars staðar, vinnutungumálið verið danska eða hin svokallaða blandinavíska og fundir hafa farið fram á dönsku og öll skjöl og fundargerðir og dagskrár jafnframt verið á dönsku en samkvæmt nýju starfsreglunum eru tungumál Vestnorræna ráðsins nú grænlenska, íslenska og eitthvert norrænt tungumál. Öll meginskjöl eru gefin út á færeysku, grænlensku, íslensku og norrænu tungumáli, og ensku. Fundargerðir og dagskrár eru gefnar út á norrænu tungumáli og á ensku. Á persónulegum nótum fagna ég þessu mjög eftir að hafa tekið þátt í fjölda samnorrænna ráðstefna þar sem Svíar, Norðmenn og Danir láta móðan mása á sínu ylhýra móðurmáli og svo erum við Íslendingar dæmd til að reyna að bjarga okkur eins vel og við getum á einhverju því skandinavíska máli sem við kunnum eða babla bara eitthvað á blandinavísku. Því miður eru margir sem kjósa að þegja frekar en að að babla eitthvað, gjarnan með orðaforða tíu ára barns. „Norden er i orden“ segir máltækið, og þar á íslensk tunga að standa jafnfætis hinum norrænu málunum og fá að hljóma. Að íslenska fái að hljóma er bara mikilvægasti hluti þess að halda henni á lífi því tungumál, eins og við vitum öll, deyja í þögn. Í starfsreglum segir að forsætisnefnd muni setja frekari reglur varðandi túlkun og þýðingar. Við munum að sjálfsögðu halda þessari góðu vinnu áfram.

Á ársfundinum tók Doris J. Jensen, formaður grænlensku landsdeildarinnar, við formennsku í ráðinu en fram að því hafði Jenis av Rana, formaður færeysku landsdeildarinnar, gegnt formennsku frá ágúst 2023. Í þessu ráði er sá háttur hafður á að löndin skiptast á að fara með formennsku eitt ár í senn. Þá hélt Vestnorræna ráðið í samstarfi við Norðurlandaráð þingmannaráðstefnu um norðurslóðamál og tvær málstofur á Hringborði norðurslóða sem fór fram í Reykjavík í október. Önnur málstofan bar yfirskriftina „réttindi hinsegin fólks á norðurslóðum“. Þar var fjallað um réttindi og réttindabaráttu hinsegin fólks á norðurslóðum og þær áskoranir sem því fylgja. Hin málstofan bar yfirskriftina „framtíð þingmannasamstarfs á norðurslóðum“. Þar var fjallað um þær áskoranir og breytingar sem fram hafa komið í samstarfi á norðurslóðum. Venju samkvæmt tók forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins þátt í þingi Norðurlandaráðs sem fór fram í Smiðju og Ráðhúsi Reykjavíkur að þessu sinni. Í forsætisnefnd eiga formenn landsdeildanna þriggja sæti; einn frá Íslandi, einn frá Færeyjum og einn frá Grænlandi. Forsætisnefnd Vestnorræna ráðsins fundaði við það tækifæri með forsætisnefnd Norðurlandaráðs og auk þess

Virðulegi forseti. Ég hef nú rakið í stuttu máli starfsemi Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins en vil að öðru leyti bara vísa til ársskýrslunnar í heild sem er aðgengileg á vef Alþingis. Ég hlakka gríðarlega mikið til vinnunnar fram undan. Ég tel mörg spennandi tækifæri í auknu samstarfi landanna. Við deilum náttúruauðlindum, menningu og alveg hreint magnaðri sögu. Til forna voru tvær Íslendingabyggðir á Grænlandi í margar aldir, stórmerkilegar fornleifauppgötvanir sem gerðar hafa verið þar og munir sem hafa verið að koma undan sífrera vegna hlýnunar. Svo hefur Grænland auðvitað verið í brennidepli heimsfrétta undanfarið vegna yfirlýsinga Bandaríkjaforseta og ekki veit maður alltaf alveg hvort þeim ágæta manni er alvara eða ekki. En ég hef samt sagt það bæði í gríni og alvöru að líklega er þetta einhver allra besta landkynning sem Grænland hefur nokkurn tímann fengið. En auðvitað vonum við að allt fari þetta friðsamlega fram. Nú eru kosningar fram undan á Grænlandi og mikil pólitísk gerjun og og mjög erfitt að spá hvað verður og hvað framtíðin ber í skauti sínu. En við í ráðinu munum fylgjast náið með framvindu mála þar. Að lokum langar okkur í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins að þakka þeim sem sátu í Íslandsdeildinni 2024 og þakka þeim kærlega fyrir þeirra góðu störf á liðnu ári. Undir þessa skýrslu ritar Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins en í henni sitja ásamt mér

mikilvæga samstarf okkar. Mig langar að deila stuttri sögu frá því að ég var í námi í Kaupmannahöfn nokkrum árum eftir aldamótin þar sem ég var í stærðfræðinámi við Kaupmannahafnarháskóla.

Flestir dönsku krakkarnir sem tóku til máls voru mjög á því að þetta væri mjög mikið skref aftur á bak, að þau vildu hafa kennslu á dönsku í sínum danska

Þau höfðu mjög sterkar skoðanir á því að kennslan ætti að fara fram á ensku ef einhver óskaði þess. Ekki vegna þess að þau kynnu ekki dönsku, þau voru mjög fær í dönsku og kunnu hana fullkomlega,

Ég ætla ekki að gera þessi rök að mínum. Ég ætla bara að segja að þannig getur umræðan stundum verið. Í þessu tilfelli voru það krakkarnir frá Grænlandi sem höfðu sterkustu skoðunina á því að kennsla í dönskum háskóla ætti að fara fram á ensku ef einhver óskaði þess. Mig langar líka að vekja athygli þingsins á mjög forvitnilegu samstarfi sem á sér stað á vettvangi vestnorræns samstarfs, og það er samstarf sem hefur verið í nokkur ár. Það er starfræktur vestnorrænn bekkur í framhaldsskóla, þ.e. bekkur sem ferðast á milli Danmerkur, Færeyja, Íslands

Ég er kominn hingað, ekki síst í þeim tilgangi að

enn þá meira hjá fólki frá Finnlandi og það er mikil synd. Það er svo margt sem fer til spillis þannig að mér finnst þetta gríðarlegt framfaraskref og tek undir það.

og ræði við þá „one on one“ — þá finnst mér ágætt að grípa til dönskunnar. Ég held að það sé ágætt að kominn sé sá skilningur á því að ef við ætlum að eiga samstarf á jafnréttisgrundvelli þá er til tungumál sem við kunnum öll nokkuð vel og það tungumál heitir enska. Við missum ekkert úr okkar norrænu arfleifð við það að við notum það sem einhvers konar „lingua franca“ í okkar alþjóðlega samstarfi.

Ég gerði það einu sinni á fundi, á höfuðborgaráðstefnu í Kaupmannahöfn. Þar komu borgarstjórar höfuðborganna töluðu allir á sínu tungumáli og ég fór þar upp og hélt mína ræðu á íslensku og það